Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, prvo čitanje, P.Z. br. 356 Predlagatelj – Klub zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada. Prijedlog akt primili ste u pretince. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Rasprava su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. U ime predlagatelja kolega Branko Vukšić. Izvolite.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Ja ću pokušati čim kraće obrazložiti mada nije toliko kasno, još nije za spavanje. Prvo na samom početku zašto smo predložili ovaj zakon ili još prije kako će nas zvati nakon ovoga, zapravo samo malo još potkrijepiti vi ste populisti, vi ste demagozi, vi tepate građanima, vi tepate radnicima kao što nama tepa naš vrli premijer gospodin Zoran Milanović, dodvoravate se. Sjetite se Zakona o radu 2010.godine kako su tepali radnicima i kako su im se dodvoravali. Mi govorimo 2010.smo isto govorili, govorimo danas i dok ću se baviti politikom govorit ću isto. Prvog dana kada pogazim svoju riječ izaći ću iz politike, tako bi trebao gospodin Milanović učiniti. Ovaj zakon smo predložili, dobili ste na klupe taj zakon, zbog toga što smatramo da se državni dužnosnici trebaju solidarizirati sa građanima RH. Ponovit ću samo neke pokazatelje, činjenice neke koje su vrlo loše, ne po statistiku nego po život u RH. gotovo 400 tisuća nezaposlenih 378 tisuća nezaposlenih, brzo će biti brojka 400 tisuća nezaposlenih. Već se 6 mjeseci govori, ova Vlada govori o kresanju, a 6 godina slušamo skresat ćemo ova prava, skresat ćemo radnicima ćemo ukinuti sve ono što su imali od božićnica, dječjih darova, nema što radnicima nisu skresali. Sada donosimo Zakon o radu, zapravo većina će ga donijeti u kojem će radnici biti u još gorem položaju nego što su bili do sada. Uvodimo na neki način robovlasnički sistem u kojem će radnici trebati do 60 sati, a da ne znaju kada će raditi, pod kojim uvjetima će raditi, tko će se s njima dogovarati, naročito s radnicima onima koji rade u poduzećima sa do 20 zaposlenih. Dakle realni sektor je srezao sve što je mogao srezati. Znadete dobro koliko građana u RH je siromašno to je već 1/3, 1/3 spaja kraj s krajem, s krajem, 1/3 građana nema dovoljno novca da bi osigurala egzistencijalni minimum. Znamo što je to siromaštvo i to po europskim mjerilima. Znači nismo mi taj podatak izmislili Laburisti nego on je činjenica pred kojom se zatvaraju oči i čepe se uha. I što sada su Laburisti govorili sve vrijeme Milanovićeve vlade? Oporezivati bogate, zalagali smo se za progresivno oporezivanje predlagali smo amandmane na zakone koje je predlagala Vlada RH. Zalažemo se i zalagali smo se za oporezivanje banaka. Međutim, uvijek smo nailazili na otpor ili na potpuno ignoriranje svih naših prijedloga. Najčešće kad razgovaram sa građanima RH, najviše sa građanima Zagreba kad me susreću na ulicama je jedna od najčešćih primjedbi je ona vi sa velikim plaćama, vi u Saboru koji ništa ne radite. Na žalost trpaju nas sve u isti koš, pa bi bilo vrijeme da ovdje u Hrvatskom saboru počnemo porazgovarati, napraviti jednu, mada je to netko od saborskih zastupnika odbio rekao je nećemo se bavit sobom. Itekako se trebamo baviti sobom, trebamo se baviti sobom, svojim rejtingom i ispunjavamo li obveze koje su pred nas stavili građani Republike Hrvatske ili smo kao Sabor samo smokvin list. Većina sastavlja Vladu, većina ima većinu, ruku za sve zakone osim kod promjene Ustava. Prema tome, opozicija, žamori, niti jedan prijedlog opozicije nikad do sad nije prihvaćen osim ako nije riječ o nekim interpunkcijama u zakonu. Tako da je vrijeme da ovdje u Saboru porazgovaramo o funkciji saborskog zastupnika, o imidžu Sabora i i da porazgovaramo o način na koji se trebaju ponašati, odnositi saborski zastupnici prema svojim glasačima, a to nije samo. To je floskula da mi odgovaramo samo svake četiri godine ili na izborima ako su oni prijevremeni. Mi moramo saborskim zastupnicima polagati račune svaki dan. Zato su Hrvatski laburisti predložili da pošto se realni sektor odrekao svega što je mogao odreći se, zato što u realnom sektoru više od 80% svih ugovora o radu su ugovori na određeno vrijeme, zato što Vlada RH predlaže novi model zapošljavanja, a to je agencijski model zapošljavanja u kojem će radnici za stvarno biti roba i to najjeftinija moguća roba. Vlada čini sve kako bi povećala profit upravo kapitalistima. Smatramo da državni dužnosnici dobivaju prevelike plaće i da bi plaće trebalo smanjiti za 21%. To je naš prijedlog. To znači ne saborski zastupnici, nego svi državni dužnosnici. Kako dugo? Tako dugo, tu je Vlada. Kad je pregovarala sa zaposlenima u državnim službama rekla kako dugo? Tako dugo dok se ne pokaže rast BDP-a i dok manjak u državnoj blagajni ne bude ispod onog limita 3%. Mislim da moramo dijeliti sudbinu s narodom i drugo da moramo se povinovati uspjehu kojem polučujemo. Je li opozicija za to kriva? Nije, ali snosi isto tako odgovornost. Opozicija je isto tako u zakonodavnoj vlasti.

Nema više predsjednika klubova i 20 i toliko posto veće plaće. Nema predsjednika odbora, 20% veće plaće. Nema zamjenika, svima isto. Evo to bi bila jedan fer jedan fer pristup, a onda se može smanjiti i zastupničke plaće još 10 ili 15% koliko god treba sve do onoga trenutka dok GDP jednostavno ne poraste. Branko Vukšić, odgovor. niste me dobro slušali. Mi nismo predložili samo za zastupnike Hrvatskoga Sabora. Trebamo pronaći zajedničko rješenje za sve državne dužnosnike. Prema tome, ne tiče se ovaj zakon, nismo predložili za saborske zastupnike ponavljam ponovno. Hvala vam lijepo. Kolega Vukšić, ne znam postoji Zakon o državnim dužnosnicima ne znam da li se sjećate prošle godine je poslan u prvo čitanje u proceduru poseban Zakon o saborskim zastupnicima. U ovim državnim dužnosnicima uopće ne spadaju saborski zastupnici, na žalost jer su državni dužnosnici u puno povoljnijem položaju nego što smo mi saborski zastupnici. Jer državni dužnosti kad preuzimaju dužnost oni se mogu potpisati neki ugovor o povratku na svoje radno mjesto, a saborski zastupnici ne mogu. I to prvo čitanje je povučeno meni iz nejasnih, meni zaista razloga. A što se tiče plaća i realnih plaća i realnog života ja vjerujem da se svima koliko mi tu netko mislio da imamo ne znam kakve plaće živimo u realnom životu, živimo u realnom svijetu i svjesni smo i zaista svjesni da ljudi teško žive. Koliko ima beskućnika? Koliko ima umirovljenika? Koliko mladih bez posla? Pa konačno i naša djeca koja ne rade ili rade daleko od mjesta svog stanovanja, konačno i mi želimo svi dobro. mi ćemo se složiti, zaista sa vašim prijedlogom. Ali bi voljeli da onda to što se uzme i državnim dužnosnicima i nama saborskim zastupnicima da ova Vlada konačno, konačno otvori 50 novih radnih mjesta. Konačno, evo da kaže evo to smo uzeli od vas, a ne da se to utroši na nekakva bezvezna sredstva ne znam za nove mobitele, za nove gume koje se moraju kupiti, ali i nove aute. Uopće ne znam više domjenke, čajne kuhinje od uvaženog ministra ne znam više Grčića kak' se zove … …/Upadica Batinić: Izvolite.

tjeraju obitelji sa malom djecom, da se tjeraju iz stanova starci. Ne možemo biti gluhi na to, ne možemo ne se solidarizirati sa onima kojima je najteže. Hoće li zbog naših manjih plaća, pitaju, biti bolje u zemlji. Neće, upravo ste vi to rekli. Ako neće vlast poduzeti poteze, ali ovo je čisto jedan čin, živimo sa tim građanima RH i kažemo evo mi ćemo se odreći toliko i toliko dijela tako dugo dok ne počne rasti BDP, dok se ne smanji dug u proračunu, dok se ne smanji vanjski dug. Znači, neke gabarite postaviti. Ali oglušivati se čitavo vrijeme na to i živjeti pod staklenim zvonom i da nas se ne tiču problemi građana to sasvim sigurno je nemoguće. A ovo što ste spominjali bahatost pojedinih ministara u Vladi, čajnih kuhinja, automobila ne samo ministara nego i župana, županica, gradonačelnika to je druga stvar. Mi i dalje živimo kao da je politička elita u Švedskoj, a građani su u Hrvatskoj. Mislim da to građani RH ne zaslužuju. Hvala. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista Stranke rada Mladen Novak, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa kolegice i kolege isto kao i kod prethodnog zakona vjerujem da nitko nema iluzija da će ovaj zakon naš biti prihvaćen bez obzira koliko kvalitetno argumentirali i obrazlagali a znamo i zašto. Kolega je počeo svoju raspravu s tim da ćemo dobivati etikete da smo ponovno one sve iste stare etikete koje moram priznati već dosta dugo nismo čuli, jedno vrijeme su bile ono svakodnevne ali sad već dosta dugo ne. međutim, ja moram spomenuti u Švicarskoj je nema dugo održan jedan referendum i na tom referendumu su se građani imali pravo izjasniti pitanje referendumsko je bilo oko toga da li limitirati maksimalne plaće. Gdje god sam se kretao u Hrvatskoj nigdje nisam čuo od nijednog građanina da je smatrao da je to populizam nekih tamo u Švicarskoj. Nažalost, odnosno nije naše da cijenimo o tome što je kod njih nažalost ili što na sreću, referendum tamo nije uspio ali komentari građana nisu bili to je populizam. Kod nas nažalost ovaj potez kojim na neki način pokušavamo ishoditi, isprovocirati vladajuću većinu, odnosno one koji imaju mogućnost da donesu ovakav zakon na osjećaj solidarnosti sa građanima bojim se da ćemo još dugo, dugo ne samo zato što je to sad ova ekipa ovdje a svi ostali na drugoj strani ali još dugo, dugo ćemo mi živjeti u ovoj Hrvatskoj a da se ne pokaže solidarnost ne samo sa ove razine nego i sa onih gradskih, županijskih i općinskih razina. Pa imamo i sad nema dugo primjer koji je po mome isto bio ono baš zgražavajući da jedna županica ne vidi ništa sporno u tome da kupuje najluksuzniji auto **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Novak, ja vas molim, raspravljamo o vašem prijedlogu zakona i držimo se teksta zakona.

se udaljio od teme ali dobro nije uopće problem. Imali smo i prije tih prijedloga u ime stranke Hrvatskih laburista gdje smo predlagali isto određeni vid solidarnosti odnosno više razumijevanja od strane vladajućih pa smo predlagali dodatne stupnjeve oporezivanja tzv. progresivno oporezivanje. Nije bilo sluha. Pa smo htjeli, predlagali smo isto što je u cilju istom kao i ovaj zakon neke više pravednosti da recimo Porezna uprava radi na neki način svoj posao pa da utvrdi odnos, proporciju između imovine i ostvarenih prihoda a prihode i ovdje govorimo o prihodima. No međutim, nije bilo sluha ni za taj dio. Više od 70% zaposlenih u Hrvatskoj nažalost prima ili prosječnu ili manju od prosječne plaće. Preko 32% građana Hrvatske spada u kategoriju socijalno ugroženih. Pa zar to nisu stvarno dovoljni podaci da se pokaže barem dobra volja, a vjerujem da svaki od nas i ne samo nas nego i svih ovih dužnosnika koji su ovdje nabrojani da će lakše to preživjeti nego ovih gotovo 400 tisuća ljudi na Burzi rada. Neće njima ništa biti lakše zbog toga ali ako ništa drugo barem će barem će steći dojam da u ovoj državi ipak vlast ima neki osjećaj za težinu života svojih građana. Ponovit ću još jedanput nisam, ne živim u iluzijama da takvo nešto može proć jer vidjeli smo i sami kako to izgleda kad je stranačka stega kod bilo kakvog zakona bez obzira što možete u hodniku čut kolege iz iste te koalicije da razmišljaju drugačije, da iznose one stavove koji su stavovi građana u sredini u kojoj oni žive kad dođe petak, kad dođe vrijeme da se digne ruka za ovakav zakon odnosno za zakone koji oni predlažu onda se zna da stranačka stega je jedino što odlučuje. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo replike, Branko Vukšić izvolite. Uvaženi kolega Novak, pa ne bih ja bio takav pesimist kad sam čuo kolegicu Sumrak koja je rekla podržat ćemo vas, evo ako ćemo imati HDZ vjerojatno će Damir Kajin će nas podržat, nezavisni će nas podržat, manjine će nas podržati, možda i vrbujemo kojeg SDP-ovca koji ima osjećaj za mjeru i koji se želi solidarizirati sa građanima RH. Ako to ne učine mislim da su zadnji put na vlasti. **Batinić, Milorad Hvala lijepo. Pa ponovit ću kolega ono što sam rekao malo prije, stranačka stega, 81 ruka neki dan je bila dovoljna i ne treba stvarno graditi iluzije. Hvala lijepo kolegama na podršci, znam da ćemo je dobit ali nadam se, ne mogu garantirat, nadam se da ćemo je dobiti i zahvaljujem se i kolegi Kajinu koji je na neki način čak nadogradio naš prijedlog i vjerujem da će amandmanom još ga upotpuniti i da možemo očekivati da će u petak podržati ovaj naš prijedlog ali ipak sam skeptičan s obzirom na ovaj razvoj situacije u protekle dvije godine. Hvala. nakon ove vaše rasprave ne zna čovjek što bi rekao jer vi ste malo u Švicarskoj pa malo vamo, pa u Švedskoj itd. Problem je jer vi govorite dobit ćete etiketu populista. To se mora zaraditi, vi ste to zaradili a to se zaradi na način da predložite ovakav prijedloga zakona svjesni unaprijed da neće proć, to je populizam onda, razumijete jer da je trebao proći, vi ne biste bili u populistima i problem je u tome što toga ima previše i sjećam se 2010. i jednog recimo jednog prijedloga koji je došao iz Kluba SDP-a tada da se zdravstveni doprinos smanji sa 15 na 7% razumijete, e sad je smanjen za 2% pa je nastao rasap u zdravstvenom sustavu i to je onda bio populizam i to je legitimno za oporbu ali ja stalno ponavljam, ova država se iz oporbe ne vodi i ako će vlast poštivati ono što govori a već nam je najavljeno da će smanjiti sve dužnosničke plaće onda neke to i provede i nitko tome ne može stati na put pa ni HDZ pa ni Laburisti i ne ovisi to o nama. Ja ne znam zašto mi trebamo i nositi takav teret. Vlast vodi ovu državu i nitko protiv toga ne može biti. Problem je kad mi uđemo u tu sferu i dešava se onda ovo što se dešava da vi predlažete nešto i tko bi sada bio protiv toga ili da vas ne ismiju ili da ne ispadnete nešto drugo. A to nije posao saborskog zastupnika i svi ćemo mi dignuti onda ruku za ovo kada se o tome bude glasalo ali je vlast rekla trenutačno to nije opcija. I što sada? Imamo svi zajednički problem a to je da smo još uvijek onda mi negdje u svijetu letimo na nekakvoj visini a svi drugi su puno bolji od nas. Za mene je veća nepravda da recimo glasnogovornica Vlada ima isti koeficijent kao mi, da pomoćnik ministra ima koeficijent kao i saborski zastupnici, itd. a o tome nitko ne želi ništa reći nego vi onako nožem odrezaste 20% svima dolje i to je to. Imam malih Hvala lijepa. Kolega Borić, moram priznat da sam ugodno iznenađen. Prvo ću vas ispraviti Švedsku nisam spominjao, vjerojatno kolega je, ja sam u Švicarskoj bio sa svojom raspravom ali nije bitno. Slažem se sa većim djelom ovoga što ste vi govorili no međutim bit svega je, iako smo mi u oporbi nije naš interes da je što gore, to bolje. I ne veselimo se tome ako su loši rezultati jer loši rezultati se odnose na sve nas i posljedice osjećaju svi. I ja vjerujem da u ovoj sabornici ne sada jer sad nas ima svega par ali kad je puna, mada teško mi se toga sjetiti, ma čak ni petkom nije baš pretjerano puno, moraju čak ponekad i manipulacije s tim raditi ali svaki prijedlog koji je u cilju da se nešto poboljša bez obzira od kuda dolazi, čak sjećam se situacije kad Zakon o područjima posebne državne skrbi vezano je bilo za legalizaciju odnosno smanjenje troškova upravo onih naselja koja su bila ratom zahvaćena. Pa tad sam rekao ljudi al o.k. ako je problem u tome što prijedlog dolazi od oporbe, mi ćemo ga povući, dajte ga vi. Ali onako su ljudi, pa nisu ljudi blesavi, ljudi su na terenu svjesni da ako oni ne žele da zakon neće proći, ako je prošao, to je njihova zasluga ali tu vam nema razumijevanja, ne vi ste odmah populisti, vi ste ovakvi, vi ste onakvi, ma mislim to je žalosno što je to takav pristup, to je žalosno. Hvala. koji je govorio u ime predlagatelja. Mislim činjenica je da bi oporba trebala biti korektor Vlade, to je činjenica i da bi prava Vlada koja ima neku viziju a treba imati viziju i treba imati iluziju isto jer je ponekad iz iluzija zaista se rađa i realnost jel tako? da nema onih koji sanjaju možda nikad ne bi bilo ni hrvatske države. Međutim, vratimo se mi tu u ove plaćice, vidite dobili ste termin o svom zakonu, to je još dobro, sedam sati, super je, moglo je to biti i kasnije. Tu nas iz oporbe ima 2, 4, 5, 6, 7, 8 a bome nema niti iz vladajućih. Pa naravno da kad ljudi slušaju vani, svi će vas podržati i mi ćemo vas podržati, i ponavljam, podržat ćemo ukoliko ta sredstva koja se odvoje od svih dužnosnika dužnosnika odu na otvaranje jedne proizvodne, ne znam, objekta gdje će se zaposliti barem 50 ljudi, evo 50. 50 koji će dobivati svoju plaću i raditi, i to bi bilo pošteno i to bi bilo realno. Ovako, znate što kažu ljudi van, ma lako je vama to govoriti, lakše se plaće u Ferrariju. U Ferrariju. Oni misle kao mi smo solidarni. Sa ljudima, evo tek tako, lako mi to pričamo kad je nama savršeno. I prošli zakon što je bio ukazuje da mi kao saborski zastupnici su tu dobivali valjda mjesečno od svojih stranaka 10, 15 tisuća kuna, pa onda uredno živimo kroz tih mjesec dana, to nije točno. Mi naprosto primamo samo svoju plaću, svi ovdje koji smo ovdje imamo svoje ime i prezime, imamo hvala Bogu svoja zanimanja, dolazimo sa nekih radnih mjesta, imamo iza sebe i političku karijeru isto. Neko dužu, netko kraću. Eto, hvala. **Batinić, slažem se, slažem se ja s ovim što ste vi rekli oko toga da će vjerojatno ljudi reći lako je njima pričati kad imaju dobre plaće i realno rečeno u odnosu, nažalost na prosjek ili na većinu u Hrvatskoj, na ogromnu većinu u Hrvatskoj, stvarno možemo reći da imamo dobre plaće i upravo u tom smjeru i idemo. No međutim, ako nećemo ovako predlagati, ako nećemo ovako govoriti, o čemu onda da sjedimo tu? Onda možemo biti kao i oni pa doći samo petkom. Čut' svoje mišljenje, odnosno čak ga i ne čuti, ali ja garantiram da velika većina nema ni pojma za što dižu ruke, prati se predsjedavajući koji digne ruku i to je to. Dal' bi to urodilo sa 50 radnih mjesta? Pa ja se toplo nadam da, ne znam, nismo išli u taj obrnuti pravac izračuna dal' bi bilo, dal' bi to proizvelo 50, nebitno je, u svakom slučaju. Ali znate što, ja imam dojam da bi ako ništa drugo stvorili, neki dan je kolega Baranović iz vladajuće koalicije spomenuo zašto stalno pesimizam? evo, to bi bila odlična poruka, ja vjerujem da bi to kod dijela građana stvorilo neku dozu optimizma, ok, nešto se barem pokušalo, pokazali su da nas čuju, da osjećaju, da vide da je to stvarno loše. Da narod živi loše. Jer ja imam dojam kad slušam premijera da on stvarno nema dodirnih točaka s tim kako žive građani u ovoj državi u kojoj on predstavlja. i najbolji i najkvalitetniji prijedlozi koji su išli s ciljem zadržavanja postojećih radnih mjesta su ovdje odbačeni da bi nakon nekog vremena se vidjelo da je oporba bila u pravu, da, ne vrijedi.

Kolegice i kolege zastupnici, evo ima nas tu negdje manje od 10% ukupnih zastupnika u Hrvatskom saboru. No dobro, ja se ipak nadam da možda u petak neće biti strateške stege pa nas iznenade pa kod glasanja ovog zakona on se i usvoji, ali treba se nadati. Isto kao što se nadaju i građani koji su dali nama povjerenje ovdje u Saboru koji moramo donositi određene zakone, kao što su dali povjerenje i vladajućoj koaliciji da vodi ovu državu, ali rezultati koji jesu za sada, oni su samo u negativnom kontekstu na način da je i broj zaposlenih pao, na način da je i obrtnika manje u ovoj državi, a to znači da i pitanje odgovornosti prema tim ljudima treba biti na način da i primanja državni dužnosnici trebaju imati manja sve do onog trenutka dok se i određeni trendovi u ovoj zemlji ne promjene, dok ne krenu pozitivni pozitivni efekti i da onda razgovaramo o nekakvom povećanju plaća. Jer Hrvatski laburisti su već u 4. mjesecu prošle godine uputili prijedlog ovog zakona, da se 21% smanje plaće svim državnim dužnosnicima, prvenstveno jer je u to vrijeme nastao udar prema građanima, došlo je do znatnog povećanja troškova i struje i plina i vode, ali došlo je i do raskidanja pojedinih kolektivnih ugovora kojima su smanjene plaće državnim službenicima, onima koji rade u javnom sektoru i onda je jasno da unutar toga naš stav je bio da i državni dužnosnici trebaju podnesti taj dio tereta i odgovornost prema tim građanima. Ovdje je bilo govora da 380 tisuća nezaposlenih je na Zavodu za zapošljavanje. Ja ovdje moram staviti podatak, reći još jedan podatak da sam gledajući 2013. godinu došao do podatka da uz ovaj broj nezaposlenih, negdje oko 97 tisuća na Zavodu za zapošljavanje je brisano iz evidencije za zapošljavanje. Znači stvarni broj je puno veći od ovih 380 tisuća nezaposlenih. Oni su brisani po raznim osnovama, to nisu one osobe koje su našle posao ili njih negdje oko 212 tisuća se zaposlilo po evidenciji, negdje oko 18 tisuća ih je otišlo u mirovinu, a ovih 97 tisuća su brisani zato što su možda izgubili nadu pa se nisu redovito prijavljivali na Zavod za zapošljavanje kojem je bila obaveza prije nego što se promijenio Zakon o posredovanju za zapošljavanje. Ovdje su kolege prije mene rekli da negdje 30% građana živi na rubu siromaštva, ali i 20% građana ove Hrvatske Hrvatske je u siromaštvu. To je onih 20%. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Tušak molim vas, držite se zakona o kojem raspravljamo. Potpredsjedniče, ako u zakonu u obrazloženju zakona piše ovo o čemu ja govorim, onda se ja držim itekako zakona. A nisam kriv što niste pročitali obrazloženje i zakon pa me ispravljate.

Držimo se teme da smo predložili ovaj zakon. **Batinić, Milorad (HNS)** Govorite pet minuta, govorite uporno o stanju zaposlenih, nezaposlenih. Zakona ste se dotakli jednom rečenicom.

Postojale su samo dvije mogućnosti da dođe do izmjene ovog zakona, jedna je mogućnost Vlada RH određuje temeljem osnovice kakvu će imati osnovicu koja se množi sa koeficijentima. Pošto Vlada RH nije upotrijebila taj svoj dio mehanizma da je smanjila osnovicu postoji drugi mehanizam, a to je da se sukladno zakonu promijene koeficijenti svih državnih dužnosnika. I Hrvatski laburisti su na osnovu toga izračunali da je negdje primjereno 21% da se umanje plaće državnih dužnosnika i zato smo predložili i zato smatramo da je to opravdano prema svim onima građanima koji danas teško žive i da mi bi trebali biti prvi sa svojim primjerom da pokažemo da se solidariziramo sa svim onim građanima koji se nalaze u teškoj situaciji. Hvala i vama. Evo vidite kako je jednostavno. U ime predlagatelja kolega Vukšić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Mislim da nas je dvanaestoro ostalo prije jel neko je sada opet otišao van. Držat ću se teme, vrlo kratko samo. Zahvaljujem se onima koji su imali živaca ostati i slušati ovo i drugo što smo htjeli s ovim zakonom. Ovim zakonom smo htjeli poslati poruku znamo da vam je teško i simbolično se želimo solidarizirati s vama i želimo dijeliti sudbinu s vama. Znači mi državni dužnosnici znamo kako je građanima RH. Znam da taj osjećaj Kukuriku koalicija nema. Postoji ona jedna anegdota sindikalnog vođe, ne znam tko je to bio mislim da je gospodin Ribić koji je rekao, kada bi se gospodin Zoran Milanović sudario na cesti sa radnikom ne bi prepoznao da je to radnik. To je socijaldemokratska Vlada. A ovo što smo u neku ruku pesimisti, morate znati da su pesimisti dobro obaviješteni optimisti, mi dobro znamo s kim imamo posla, a to je i predsjedavajući pokazao. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Prelazimo na: